Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Dozvolite da u kratkim crtama obrazložim ove izmjene i dopune Zakona o trošarinama. Kao što vam je poznato generalni temeljni Zakon o trošarinama sa svojim velikim izmjenama i dopunama donesen je nešto prije donesen je u ovom sazivu nešto prije stupanja zapravo pristupa Hrvatske EU, a stupio je na snagu 1.7.ove godine i tada smo u raspravi u ovom Saboru rekli da u onom relativno uskom manevarskom prostoru koji regulativa dopušta … tarifnih roba da ćemo sagledati sve aspekte tog zakona i u tom uskom manevarskom prostoru koji imamo zahvaljujući tom međunarodnom mehanizmu da ćemo probati vidjeti kada zakon funkcionira u praksi da izvršimo određene izmjene i dopune. I stoga ta analiza koja sada već više od dvije godine postoji sam zakon je pokazala da ga moramo mijenjati ili mi ga želimo mijenjati u nekim manjim crtama i to u tri smjera. Prvi smjer procijenili smo da možemo nešto bolje potaknuti privrednu aktivnost u RH, a to je ono što je manje-više izašlo i u medijima oko malih pivara, o tome ću nešto više reći kasnije, malih i srednjih pivovara, procijenili smo drugi smjer da samom regulacijom Zakona o trošarinama nedovoljno dobro sprečavamo velike porezne prijevare i zato smo napravili korak dalje u izmjenama ovog zakona. A u praksi smo vidjeli kao što rekoh to dinamično područje i kako europski sudovi donose na dnevnoj razini određene odluke i jačaju sudsku praksu da bi bilo dobro da i u određenim tehničkim razinama uskladimo ovaj zakona sa europskom pravnom stečevinom. Kada govorimo o prvom smjeru kao što rekoh prva značajnija izmjena je uvođenje sniženih stopa za nezavisne male pivovare. Druga značajnija izmjena je uvođenje tzv. instituta direktne direktne isporuke, a kako bi se olakšalo i fleksibiliziralo kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode, kako bi se smanjili prijevozni i operativni troškovi gospodarskih subjekata oko kojih kažem nemamo sumnje da svoj posao vrše legalno. Te treća skupina nešto manjih izmjena je oko pojednostavljenja postupka sa trošarinskim proizvodima koje se prodaju na tržnicama i na mjestima prigodne prodaje, nešto rečenicu više o tome kasnije. Druga velika skupina i smjer kojim krećemo je efikasno sprečavanje velikih poreznih prijevara tj. porezne evazije i tu smo ovaj prijedlog grupirali na dvije promjene. Jedno je kvalitetnije reguliranje kretanje duhana tj. duhana u istu kako bi se ograničila postojeća trgovina koja nažalost dosadašnjim Zakonom o trošarinama nije bila obuhvaćena. Te drugo i bolje reguliranje kretanja ulja za podmazivanje ili tzv. lubrikanata. Važno je reći da nijedna mjera po našoj procjeni, čut ćemo vašu raspravu, nijedna mjera na ovom području koja na neki način šarafi ili pritišće samu kontrolu tj. daje nešto veći manevarski prostor carini, ni na koji način ne utječe na redovito poslovanje dobrih poduzetnika i na ni na koji način ne bi trebala imati štetu kao legalnom poslovanju. I treća skupina promjena

na količinu energenata koji odgovara obujmu spremnika pogonskog goriva uvećanu za određeni kazneni iznos, to je naša stara odredba. Dakle osim kada bi eventualno carinici, ne eventualno nego događa se to, događa se to, reći ću vam točno 653 puta u protekloj godini uhvate određeni subjekt da dakle koristi nelegalni energent onda je po sadašnjem propisu taj kazneni propis bio još 100 spremnika. kažem pravnom načelu i prema presudi …/Govornik se ne razumije./… to nije moguće ali smo poboljšali i prekršajne odredbe za takvu vrstu prekršaja pa ćemo sa te strane, ja vjerujem, postići efikasnost. Dakle želimo olakšati teret legitimnim gospodarskim subjektima, želimo pojačati sustav nadzornih mjera radi efikasnijeg suzbijanja porezne invazije te želimo uskladiti trošarinsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Kada govorimo o kao što rekoh najznačajnijoj ili medijima i svima drugima pa i financijski najznačajnijom izmjeni ovim prijedlogom zakona dakle predlažemo da uvedemo snižene stope trošarine za nezavisne male pivovare sa ciljem poboljšanja položaja domaćih malih i srednjih pivovara. Pozitivan utjecaj na ravnomjerniji regionalni razvoj i na razvoj manje razvijenih područja, dosta pivovara je gotovo sve sa tog područja dovela, na tržištu dolaze dakle sa tih područja u Hrvatskoj. I stoga predlažemo uvođenje 4 porezna razreda a radi pravičnijeg učinaka uvođenja diferencirane stope. Gornja granica, dakle procjena za te male i srednje pivovare što vam predlažemo ovim zakonom je 125 tisuća hektolitara, dakle godišnja proizvodnja od 125 tisuća hektolitara. Pa tako predlažemo da u odnosu na standardnu trošarinsku stopu od 40 kuna po hektolitru ovim prijedlogom zakona dakle za proizvodnju do 5 tisuća hektolitara je 50% ili 20 kuna i onda se penje do 125 na 35% da sada ne govorim te brojke imate ih u materijalima. Ono što želim reći je da većina zemalja, dakle postoji taj manevarski prostor koji se omogućuje zemljama kao što uvodno rekoh do 200 tisuća hektolitara svojevrsna potpora kroz manju trošarinu omogućuju europski propisi. 22 zemlje to danas poznaju, Hrvatska ukoliko vi to prihvatite biti će 23 zemlja koja na neki način olakšava poslovanje malih i srednjih pivara. Uvođenje instituta direktne isporuke je drugo olakšanje na tom području u cilju dakle smanjenja obveza trošarinskih obveznika za smanjenje prijevoznih i operativnih troškova kao što uvodno rekoh, moći će se temeljem posebnog odobrenja carinskog ureda omogućiti da mjesto primitka trošarinskih proizvoda bude različito od mjesta primitka navedenog u statusnim odobrenjima, dakle carinski ured će moći lokaciju isporuke te robe omogućiti urednom, podvlačim urednom, poreznom, carinskom i svakom drugom subjektu. Treća izmjena koja računamo da bi olakšala ili prodisala gospodarski aspekt je jednostavniji i svrsishodnije uređenje postupaka sa trošarinskim proizvodima na mjestima prigodne prodaje, olakšava se dakle tretman osobama koji takve proizvode plasiraju u ta doba, dakle osobito u ljetno doba, prigodna prodaja vrlo često, za tako nešto trebala je uvijek pisana suglasnost carinskog ureda, ovim prijedlogom zakona tu obvezu dakle malim poduzetnicima i OPG-ima ukidamo. To bi bile otprilike mjere koje predlažemo dakle za olakšanje poslovanja malih i srednjih poduzetnika i za jačanje dakle njihove konkurentnosti na tržištu a u kažem sklopu propisa koje Europa omogućuje. Druga skupina kao što uvodno rekoh razloga za donošenje ovog zakona je jačanje sustava nadzornih mjera radi efikasnijeg suzbijanja porezne invazije pa tako radi ostvarenja načela razmjernosti i uspostavljamo razliku nadzornih postupanja prema urednim trošarinskim obveznicima u odnosu na one koji posluju potpuno izvan zakona, to do sada nismo imali jasno i glasno tj. crno na bijelom i velikim slovima propisano u zakonu pa s ove strane nešto veći manevarski prostor sa ciljem dakle da postupanje prema nekome tko je apsolutno nelegalan na tržištu i prema nekome tko ima nešto manje prekršaje bude različito i da sa te strane ubrzamo sve prekršajne postupka. Drugi razlog za izbjegavanje porezne invazije je dakle propisivanje posebnih mjera nadzora nad ubranim duhanom, dakle nad listovima duhana na tržištu, vidjeli ste i medijske izvještaje oko toga vrlo često se i samim listovima duhana nelegalno trguje, razlog tome je i nedovoljno jasno propisani zakonski propisi pa sa ovog, ovim prijedlogom zakona uvodimo dakle nadzor i nad tim dijelom nelegalnog do sada neregistriranog poslovanja naših, naših, ne mogu reći gospodarskih subjekata ali pojedinaca koji to čine, nisu uvijek naši državljani, ima tu i stranih državljana sa te strane, treba nam nešto bolja kontrola. Tu je i uređenje nadzora nad uljima za podmazivanje ili lubrikantima, također iz prakse je uočeno da ima problema oko navedenih roba, ima određenih na sustavu kažem zajedničkog tržišta, neke zemlje su malo bolje, neke malo lošije uređene, neću ovdje iz diplomatskih razloga govoriti gdje su te malo lošije uređene ali na njihovim tržištima određenih tvornica, pa i povećih tvornica navedenih lubrikanata a koje onda svoje tržište traže na području cijele Europske unije pa sa te strane bolji nadzor nad tzv. lubrikantima, uljima za podmazivanje je potreban i ovim zakonom smo ga propisali. Treća skupina kao što uvodno rekoh i posljednja zašto predlažemo ove izmjene i dopune zakona, zašto ih predlažemo po hitnom postupku na izvanrednoj sjednici jest i usklađenje sa pravnom stečevinom u slučaju, dakle u području nadzora, a za zloporabu označenih plinskih ulja, plavog dizela i lož ulja. Kao što uvodno rekoh, dosadašnji zakon predviđa onaj penal 10 puta za fizičku osobu, 100 puta za pravnu osobu. To po načelu dakle pravnom ne bis in idem nije dopušteno, europski sudovi pokazuju da to nije dopušteno, stoga smo mi ovaj prijedlog zakona odlučili uskladiti na način da povećamo iznose za za prekršajna kažnjavanja, dakle drastično su povećani minimumi, a osobito rasponi novčanih kazni. Predviđa se da se trošarina dakle obračunava na količine koje odgovaraju koje odgovaraju obujmu cijeloga spremnika pogonskoga goriva, ne na utvrđenu količinu te ono što je također kaznena odredba umjesto ovog puta 100 nalaže se da u slučaju provedenog nadzora dakle nalaže se samom obvezniku tj. subjektu koji je ulovljen sa takvim, fizičkoj ili pravnoj osobi ulovljen sa takvim gorivom u svom spremniku da provede čišćenje samoga spremnika, istakanje energenata dakako i čišćenje spremnika kod za to ovlaštene organizacije što će također njemu izazvati određeni trošak, a i trajno kažem dokazati i pokazati da nakon što se vrati svojim kućama, ako se radi o fizičkoj osobi ili ako se radi o pravnoj osobi vrati u svoju firmu i na tržište bit ćemo sigurni da je taj spremnik adekvatno očišćen. Čisto za usporedbu, prije su dakle 100 spremnika bila naplaćena novčana kazna, sada uvodimo dakle od 10 000 kuna do 2 milijuna kuna za pravnu osobu, a sada od 60 000 kuna je donja granica. Za fizičku osobu donja granica je bila 5000 kuna, sada je 30 000 kuna, a za obrtnike je donja granica bila 30 000 kuna, 500 maksimalno, sada dižemo sa 60 na milijun maksimalno. To je ovaj raspon o kojem sam govorio kažem ova kazna da se kod ovlaštene tvrtke mora očistiti sam spremnik. I završno ono što je nama iz Ministarstva financija uvijek važno, kada bi matematički gledali proizvodnju u 2014. godini i ovo snižavanje trošarinskih iznosa za male pivovare imali bi određen pad prihoda u državnom proračunu. Dakle dali smo vam u vjerujem iscrpnim i dobrim materijalima u obrazloženju ovog prijedloga zakona analizu oko prikupljanja trošarinskih roba i u prošloj i u prvih 6 mjeseci ove godine, ali kažem čisto matematički gledano ukoliko bi mali i srednji pivovari ostali na istoj razini proizvodnje imali bi pad u prihodima od 29 milijuna kuna na godišnjoj razini što je nešto manje od 5% ukupnih trošarina na pivo. Ali dakako da ne bi prodavali ovaj zakon da ne očekujemo da te tvrtke posluju bolje, posluju kvalitetnije, posluju ilegalnije u krajnju liniju ako hoćete i da sa te strane očekujemo i porast … proizvodnje, ali očekujemo i porast broja zaposlenih, porast kvalitete na taj način pa i određeni izvozni potencijal i ja evo ako mogu polušaljivo zaključiti, svima njima želim ako su danas mali i srednji da vrlo brzo izađu u velike i snažne pivovare koje mogu i na, ne ne samo na hrvatskom već i na tržištu zemalja Europske unije, na susjednim zemljama, da što brže preskoče, … ovu punu trošarinu, a da proizvodnja i zaposlenost bude što veća. Nadam se da ćete mi oprostiti ovu polušaljivu opasku, barem je ja takvom doživljavam. Ne vidim puno osmijeha, vjerojatno ste umorni od cijeloga dana. Stoga bih ja završio s ovim uvodnim izlaganjem i ostajem otvoren za sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara kolega Slavko Linić. Izvolite.

Ne mogu a da kog ovog zakona najprije ne izrazim velike pohvale carinskoj upravi. Zakon donesen 2013., ulazak u zajedničko tržište Europske unije, dobar dio propisa vezano za trošarine je zajednička regulativa Europske zajednice gdje je i pravna i propisi pravni dio te zajedničke, harmonizirane regulative. Kretanje roba je također dio zajedničkih propisa, ali isto tako i minimalne trošarine su definirane tim zajedničkim politikama. I što vidimo nakon dvije godine primjene? Da možemo biti i zadovoljni na efikasnost primjene tih zajedničkih propisa od strane carinske uprave Ministarstva financija, da je jednostavno iznos trošarina zaista značajno velik za potrebe državnog proračuna i da smo ga zaista sveli najvećim dijelom na proizvode koji su također dio zajedničke politike Europske zajednice, a to znači alkohol, duha, električna energija kao novost i naravno proizvodi i derivati nafte. u tih dvije godine nije bilo jednostavno pratiti kretanje robe, kontrolirati kretanje robe, nije bilo jednostavno ni primijeniti zajedničke zakonske propise i naravno držati dovoljno dovoljno kvalitetni nadzor nad svim onim što se događalo u tim promjenama s obzirom na daleko, daleko veće tržište koje je sada trebalo kontrolirati. To vidimo iz opisa stanja i zato smatram da itekako treba pohvaliti carinsku upravu. Ono što je također interesantno i za pohvalu, da nakon svega dvije godine primjene ocjenjuje se da sustav treba dograditi i da jednostavno ako želimo imati kvalitetniji ulazak prihoda po osnovu trošarina što inače ne pripada poduzetnicima moramo pojačati nadzor. Ono je također vrlo važno reći to je da imamo vrlo jasne segmente na koje se robe to odnosi i da je pred nama usklađenje i sa europskom regulativom, ali i hrvatske prakse, hrvatskih problema. Ali osim toga što uočavamo? Uočavamo također i želju da pomogne domaću industriju, domaće poduzetnike i da na neki način u tom i nadzoru, ali i visini naknada za trošarine pomognemo poduzetnicima. Tako da smatram da je prihvatljivo uz sva pitanja vezano za alkohol i trošenje alkohola da se domaćim pivarima omogući plasman piva po daleko nižim trošarinama i da je to nešto što će velikim multinacionalkama ipak smanjit tržište, a u biti domaća poljoprivredna proizvodnja, domaći proizvodi imati nešto niže cijene i lakši pristup tržištu. Zato smatram da je to dobar potez iz jednostavnog razloga jer to i najveći dio zemalja Europske zajednice također primjenjuje pa bi bilo jednostavno apsurd da omogućimo multinacionalkama da zauzmu kompletno tržište u RH. Također Također vidimo da osim jačeg nadzora, jačih mjera Porezna uprava smatra da treba, izvinjavam se Carinska uprava i Ministarstvo financija smatraju da je potrebno ipak ipak beneficijom ići prema onima koji su uredni, nikad se nisu ogriješili o propise i kojima zaista treba pomoć. Pa ja smatram da i ta mjera ovog skladišta je jedna mjera gdje kad netko dobije dozvolu je jednostavno kvalitetan poduzetnik koji poštuje propise i da mu se omogućuje lakša ja bih rekao manipulacija proizvodima u Republici Hrvatskoj, jednostavnije kretanje robe po Republici Hrvatskoj, da je to nešto što je zaista nagrada za sve one za koje se ocjenjuje da je dobro kao i njihove nastupe na tim prigodnim prodajama kad je u pitanju alkohol što znači to je stimulans da što ste kvalitetniji poduzetnik koji poštuje propise, tada i carina može skratiti svoje procedure i omogućiti ja bih rekao jednostavnije poslovanje na hrvatskom tržištu. Tako da je to nešto što je rijetkost u propisima, uvijek idemo sa žešćim nadzorom, sa sa po ja bih rekao istovjećivanjem i loših i dobrih, pa na sve primjenjujemo samo jače sankcije i jači nadzor. Zato smatram da je da je ovaj pristup zakonu sasvim solidan i da zaista trebamo jednom odvojiti kvalitetu i pokušati tu kvalitetu nagraditi sa jednostavnijim procedurama što se vidi i iz ovog dijela. Ali u isto vrijeme smo uočili da u Europi postoji organizirani lanac poduzetnika koji itekako voli pobjeći od plaćanja obveza neovisno da li je PDV ili je trošarina i da je to zajednička borba svih onih koji to nadziru neovisno jesu li carine ili porene uprave, jer jednostavno nije to samo problem manjih prihoda u proračunu već je to i nelojalna konkurencija koja onda nanosi itekako veliku štetu poduzetnicima koji legalno I zato jačanje tih nadzora kretanja robe i jednostavno zaustavljanje takvih poduzetnika je itekako potrebno sa daleko strožim režimom koji se u ovom zakonu i predlaže. Također vidimo i hrvatske specifičnosti s obzirom na značajan skok trošarina na duhan koji je bio zbog minimalnih trošarina, propisima i direktivama Europske zajednice da smo krenuli u nekontroliranu berbu duhana i da se taj duhan pojavljuje sve više na tržnicama i nelegalnim prodajama je jednostavno nismo mogli postavit kontrolu. I vidimo da eto takve nezakonitosti i takvo neprihvatljivo ponašanje sada pokušavamo kontrolirati sa jačom, strožom kontrolom ubranog duhana jer će se ipak u ja bih rekao samom početku nastojati suzbiti ova nelegalna trgovina i dobrim dijelom staviti pod nadzor takve poduzetnike. Vrlo slično je sa uljima za podmazivanje koja su se očito koristila na razne načine i raznim da bi se izbjeglo plaćanje dosta visokih trošarina kada je u pitanju derivati nafte, tako da smatram da su to uočeni nedostaci ove dvije godine koje su kvalitetno, definirano u ovom zakonskom prijedlogu za nadzor i suzbijanje poreznih i carinskih prijevara. Tako da ono što možda možemo vidjeti kao sugestiju s obzirom na neusklađenost nekih naših zakonskih sankcija u onom dijelu prijevare na poreznim olakšicama kod derivata nafte, a to znamo plavi i zeleni dizel s obzirom na danas uobičajenu praksu sudova koji ne prihvaćaju vrlo visoke rigorozne kazne koje smo mi imali, da li u ovom zakonskom rješenju možda ići i na retroaktivno za postupke koji nisu okončani. Jer jednostavno je uvijek upitno ako sada to mijenjamo znamo za sudsku praksu netko će i putem europskih europskih sudova tražiti pravdu i nikad nećemo doći do kraja. A znamo da su time dobar dio osnovnih sredstava stavljen van funkcije, neovisno da li su kombajni, traktori ili su u pitanju brodovi. Tako da čisto jedna sugestija, ako smo već došli do toga da ćemo se uskladiti i u toj normi. A kako ta norma nije negativna nego pozitivna možda bi mogli i retroaktivno predvidjeti rješenje da ne vodimo bespotrebne sudske postupke i da ne plijenimo sredstva za rad. kratkim opaskama upravo možda ja bih rekao pohvalama za prijedlog zakona ali i pohvalama za uspješan 2-godišnji rad Carine prihvatit ćemo ovaj prijedlog. U ime Kluba zastupnika ORAH-a Zlatko Tušak nije prisutan, gubi pravo rasprave po ovoj točci. Također i kolega Kajin u ime svojeg kluba. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Goran Marić.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče i suradnici, cijenjeni kolegice i kolege. Pa nije uobičajeno da se na izvanrednoj sjednici Sabora raspravlja po hitnom postupku o trošarinama. Trošarine su vrlo važan segment poreznog sektora ali nije baš sve idilično u tom segmentu kao što se na prvi pogled čini i kao što smo i čuli ovdje. Ako bolje izanaliziramo podatke iz obrazloženja prijedloga zakona vidljivo je nekoliko nelogičnosti. Koliko je uprihodovano od trošarina, na kojim proizvodima trošarine opadaju, opadaju, na kojima rastu. Interesantno je da na luksuzne proizvode je uprihodovano u 2014. godini samo 177 tisuća kuna. To možda se može dati zaključiti da se luksuzni proizvodi ne prodaju u Hrvatskoj, ali valja razmisliti i o tome što je sve definirano kao luksuzni proizvod. Mi imamo proizvoda koji se tretiraju luksuzom, a ne spadaju u luksuz uopće, a imamo proizvoda koji su itekako luksuz ne definiraju se luksuzom, a i oni koji se definiraju nisu luksuz. Primjer vjenčani prsten nije nikakav luksuz ali se tretira kao luksuz. A imamo tako besramno skupih proizvoda koji se tretiraju kao normalan proizvod široke potrošnje a to doista nije. I mislim da je trebalo napraviti jednu sustavnu analizu luksuzne robe i trošarina na luksuznu robu. Vidljivo je to i u kretanju za pola godine 2015. u odnosu za prvu polovicu 2014. godine gdje je samo 36 tisuća kuna trošarina od luksuzne luksuzne robe. Primjerice na bezalkoholna pića je skoro 50% trošarina od trošarina na alkoholna pića. Mislim da se sa trošarinama postižu mnogi ciljevi i trebaju postizati, a ne samo ekonomski ciljevi. Jer trošarinama se i potiču poželjnosti i suzbijaju nepoželjnosti. One su itekakav instrument za suzbijanje neželjenih pojava. Mislim da se u obrazloženju zakona najviše potenciralo ono što je najmanje istaknuto u zakonu, a to je smanjenje trošarina za male pivovare. Kao da je zakon, tako se da steći dojam, da je ponajprije zakon donesen zbog njih. U obrazloženju izostaje jedan segment, a koji se da iščitati itekako ovaj zakon više prilagođen duhanskoj industriji nego ovim drugim. I mnogi članci su mijenjani ponajviše prilagođavajući se duhanskoj industriji. I ne mogu se oteti dojmu da određeni lobiji imaju utjecaj na donošenje zakona. Hrvatski narod nitko nije pitao kad poskupi električna energija 30%. Nitko ga ne pita je li mu skupa ili mu je odgovarajuća cijena ili nije odgovarajuća. A uvijek kad se donosi opterećenje porezno pojedinom segmentu onda se snažnije čuje njihov glas nego glas razuma, glas struke i glas općeg dobra. Mnoge izmjene su išle u tom pogledu i nabrojat ću i koje. Međutim, ovdje se spominje i borba protiv, i čuli smo od zamjenika ministra, nelegalne trgovine, čuli smo i pohvale Carinskoj upravi a mi svjedočimo nelegalnoj trgovini duhanskih proizvoda od dana stvaranja Hrvatske države do danas. 25 godina svjedočimo tako agresivnoj nelegalnoj prodaji na svakom koraku. A ništa lakše nije nego utvrditi otkud potiče taj proizvod. Međutim to se svede kao kad policija dođe pa šmrkom rastjera ove ove štrajkaše, tako se odnosi prema tim nelegalnim prodavačima, ajde bježi da te ne vidim, makne ga i nastavi odmah za 5 minuta po svom. Tone i tone su prodane na crno u Hrvatskoj. Kako je moguće da se cigarete, duhanski proizvodi na crno prodaju? Od kuda su se nabavili, kako su ušli, kojim kanalom, kojim putem? A ne može nitko reći da se to ne radi, jer svjedočimo agresivni su svaki dan, ne mogu proći Kvatrićem da mi se ne nudi to. Prolazim 42 godine i neprestano to rade. I od inozemnih proizvođača i od domaćih proizvođača. E onda još ćemo i hvaliti one koji su zaduženi, plaćeni da toga ne smije biti. Dopuštam, ali ne pristajem da to radim ja. tome, zloupotreba prava u kretanju trošarinskih proizvoda je itekako na visokoj razini, itekako. I mi ne možemo to mirno promatrati i biti zadovoljni sa postojećim stanjem. Kako je moguće da se cigarete bez markica prodaju uopće? Ali moguće Nekada me sram kad prelazim granicu Hrvatske, ulazeći u Hercegovinu ili negdje na drugom mjestu koliko pozornosti posvećuju je li netko svojih kilu sira i ima čovjek dom i u Hercegovini i u Hrvatskoj i oduzme mu kilu njegova sira a prolaze kamioni cigareta 25 godina. nitko nije odgovarao za to. Nije moguće da se iz tvornice uzimaju cigarete u takvim količinama bez organiziranog djelovanja. I sada mijenjamo članak 26.stavak 9.gdje se on drukčije definira ali da je uglavnom obveza plaćanja trošarine najkasnije u roku 90 dana od dana preuzimanja duhanskih markica. Mislimo da bi bio sasvim dovoljan i razuman period od 60 dana. U tom smislu smo predložili i amandman na ovaj prijedlog.

bezalkoholna pića, omogućilo proizvođačima bezalkoholnih pića da isto tako plaćaju trošarinu u roku 60 dana od dana nastanka obveze obračunate trošarine. to smo podnijeli na prijedlog Hrvatske gospodarske komore. Hrvatska gospodarska komora je taj prijedlog podnijela i Odbor za financije i proračun međutim nije prihvaćen takav prijedlog. Obrazložili su a i mi smo onda u tom smislu obrazložili u kakvoj je situaciji proizvodni sektor alkoholnih pića, da je proizvodnja u posljednjem desetljeću pala 22%, da je izvoz samo u 2014. 17% manji, da je u 2014.godini u odnosu na 2013.pala proizvodnja 9% i da je prihvatljivo možda da se njima omogući 60 dana plaćanja od preuzimanja markica. Članak 16.kaže se u članku 43.stavak 4.podstavku 2. riječi "u trenutku" zamjenjuju se riječi "nakon". A taj članak kaže da se nakon primitka trošarinske robe odmah, odnosno u trenutku preuzimanja odmah i plati. Ovdje nakon preuzimanja. Ta riječ nakon nije dovoljno jasna. Koji je to rok nakon? Nakon preuzimanje može biti 5 minuta, može biti 5 dana, a može biti možda i malo dulje. Mislim da nije dobar termin nakon. Možda nije bio dobar termini ni u trenutku, ali svakako to bi trebalo jasnije definirati. Članak 16.članak 43.se mijenja stavak 4.podstavak 2. riječi u "u trenutku" zamjenjuju se riječi "nakon", Ova izmjena, a što je promaklo čini mi se dosada svima ide u cilju da se ovim zakonom omogućuje ono što je dosad bilo zabranjeno u trgovanju duhanskim proizvodima a to je prodaja se dopušta na tržnicama i sajmovima. Ono što je bilo dosad nelegalno sad će se ovim zakonom predlaže legalizirati. Zašto ne onda možda i u ljekarnama? Siguran sam da ovakva ideja nije došla izvan krugova onih koji su izravno vezani za duhansku industriju. I bilo je razloga zašto to nije bilo dopušteno na tržnicama i sajmovima a ničim nije opravdano da se mijenja da se dopusti prodaja na tržnicama i sajmovima. Evo jedna doista minorna zamjerka, članak 25. podnaslov je male nezavisne pivovare, pa zašto nisu samo male pivovare? Što znači nezavisna pivovara? Pa nije to nezavisni zastupnik. Pa nije u nečijem vlasništvu, nije povezana ali je mala, a onda se utvrdi ako je, ne mora se zvati nezavisna, jer ona ne može biti nezavisna. Mislim taj termin nije prilagođen uopće. Pivovara ne može biti nezavisna. Mislim da je jedna tehnička zamjerka da je nepotrebno izmišljati nove kategorije. Evo ako se bez obzira što je zakon u nepredviđeno vrijeme po hitnom postupku, mi smo suzdržani HDZ je suzdržana na zakon, ali ako razmislite i vi prihvatite naše amandmane onda ćemo i mi razmisliti o prihvaćanju ovakvog prijedloga zakona. Hvala lijepa. Slavko (Nezavisni)** Samo bih htio replicirati svom kolegi Mariću vezano za luksuzne proizvode i njegovu raspravu oko luksuznih proizvoda. Luksuzni proizvodi nisu dio harmonizacije unutar europske zajednice, a to znači potpuna sloboda je svih zemalja. Analizom Carinske uprave i Ministarstva financija utvrđeno je da najveći dio luksuznih proizvoda, a tu se posebno misli na proizvode zlata, srebra, nisu oporezivani kao luksuzni proizvodi u našim najbližim susjednim zemljama Slovenija, Italija, Mađarska. I to je bio razlog da ako ne želimo naštetiti našoj filigranskoj proizvodnji onda jednostavno moramo ukidati takve trošarine da ne bi građani Hrvatske potpuno slobodni išli kupovati luksuzne proizvode u naše susjedne zemlje zemlje i gradove. Tako da najveći dio razloga pada trošarina po osnovi luksuznih proizvoda je promjena stopa i potpuno ukidanje stopa na luksuzne proizvode. Prema tome, nekadašnja politika da se oporezivanje luksuznih proizvoda vodi i dio socijalne politike, a to znači bogatijima uzima više, danas je to nemoguće ako takvu poreznu politiku nismo harmonizirali i u europskoj zajednici. potpuno promjene politike samo zato da ne uništavamo domaću proizvodnju, a koji puta i domaću trgovinu jer zašto da se skupi parfemi i ostalo kupuju u susjednim zemljama gdje nema takvog poreza i da onda uništavamo domaću trgovinu. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Linić, s velikim dijelom se slažem, ali to je i dobro što nije harmonizirana kategorija. Pa tu smo u prednosti ako možemo sami odlučivati i donositi i procjenjivati što je u interesu Hrvatske, a što je u interesu nekih drugih. Istina je da ponekad, ali to samo u konkurentom tržištu će kupci ići u inozemstvo kupovati određeni proizvod ako tamo nema trošarine ili je niža trošarina nego u domaćem. Ali mi smo nisko konkurentno tržište i mi u većini luksuznih proizvoda uopće ne sudjelujemo u proizvodnji. Što to mi proizvodimo od luksuznih proizvoda? Ajmo napraviti analizu, ma što mi uopće proizvodimo. Trgovina u Hrvatskoj diktira skoro sve, pa i proizvodnju. A nekada kada netko i proizvode ne može to prodati u … Mislim da je potrebna sustavna analiza luksuznih proizvoda i tretiranja luksuznih proizvoda i kako Ne kažem da je sve loše, ali je potrebno analizu napraviti i korigirati i usmjeriti kako potaknuti eventualno domaću proizvodnju, a ne inozemnu. Uvozom se financiraju inozemna radna mjesta, proizvodnjom i izvozom domaća radna mjesta, ali bojim se da mi ponekada trošarinu ne obračunavamo na proizvedenu luksuznu robu u inozemstvu, a ne u Hrvatskoj. A složit ćete se nadam se da ima takvih proizvoda i to ne malo. čak u većem dijelu luksuzne robe nismo uopće konkurentni jer ne proizvodimo, a nismo je porezno opteretili. Hvala Hvala poštovana potpredsjednice. Zamjeniče ministra sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Važeći Zakon o trošarinama stupio je u cijelosti na snagu 1.srpnja 2013.godine u trenutku pristupanja RH u punopravno članstvo EU, te je njima hrvatski trošarinsko-pravni sustav u potpunosti usklađen sa zahtjevima pravne stečevine EU i dobrom praksom drugih država članica. Omogućena je uspješna tranzicija poslovanje gospodarskih subjekata u … postupanja unutar jedinstvenog europskog tržišta čime je ostvarena stabilnost hrvatskog trošarinskog sustava. Cjelokupni poslovni proces ubiranja trošarina potpuno je moderniziran i elektronički podržan kako u odnosu na segment praćenja kretanja trošarinskih proizvoda tako i u odnosu na proces utvrđivanja i naplate trošarina uvođenjem sustava e-trošarine odnosno sustava elektroničkog podnošenja podnošenja trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza čime je u području trošarinskog postupanja u cijelosti provedena migracija na elektronički način komunikacije gospodarstvenika s poreznim tijelom. Uvedeno je trošarinsko oporezivanje prirodnog plina, el.energije te ugljena i koksa u iznosima koji su propisani kao obvezna minimalna trošarine i naravno uz uvođenje razlikovanja u visini trošarine između poslovne i ne poslovne

a za usporedbu sa 2015.godinom već danas prihodi iznose 8,9 milijardi kuna. Isto tako možemo reći da se radi o zakonu koji je unio znatne promjene i veliki napredak u modernizaciji poreznog sustava, ali ipak ostalo je prostora za dodatnim normiranjem nekih važnih odnosa iz područja uređenja trošarinskog prava. Zato se ovim izmjenama i dopunama dorađuje trošarinski sustav i usklađuje s najvišim standardima i dobrom praksom članica država Europske unije i to pogotovo u odnosu na usklađivanje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije u području nadzora nad energentima, uvođenje novih trošarinskih instituta, uvođenje pravnog okvira za provedive i djelotvorne mehanizme suzbijanja poreznih prijevara s obzirom na činjenicu da su utvrđena pojedina rizična područja i uvođenje sniženih stopa trošarina za nezavisne male pivovare. Ovdje ću se posebno osvrnuti na novi trošarinski institut koji se uvodi radi olakšanja poreznog tereta što se posebno odnosi na uvođenje sniženih stopa odnosno visina trošarina za male pivovare. Iako male i neovisne kako piše zakon pivovare u Hrvatskoj po svom tržišnom udjelu čine jedna 10% važan su segment gospodarstva Hrvatske. Posebno zbog činjenice da na osnovu trenda otvaranja novih i malih mikro pivovara koje su u 2014. otvorene 4 nove očito je da postoji prostor za povećanje ponude piva u Hrvatskoj. Male pivovare nalaze se u vlasništvu hrvatskih građana što znači da sva dobit ostaje u Hrvatskoj a što je veliki poticaj za hrvatsko gospodarstvo. Također primjer dobre prakse su Vukovar, Osijek, Daruvar, Buzet i Pazarište koji se redom nalaze u gospodarstveno slabije aktivnim dijelovima Hrvatske. Te pivovare vežu na sebe druge gospodarske subjekte iz svog kraja i zbog toga je važno da im se omoguće normalni uvjeti poslovanja kako bi i dalje mogli održivo poslovati a samim time i zapošljavati lokalno stanovništvo odnosno kako bi se zaštitili od prevladavajućeg tržišnog utjecaja velikih pivovara. Male pivovare nemaju više mogućnosti za borbe na tržištu sa niskim maloprodajnim cijenama proizvoda koje nameću velike pivovare. Primarni razlozi su visoki troškovi ulaznih sirovina u proizvodnji i trošarine koje u strukturi prodajne cijene proizvoda u nekim pivovarama čine gotovo trećinu udjela. Preporuka Direktive Europske unije 92/83/EEC govori da se može primjenjivati diferencirana stopa trošarine za proizvodnju ispod 200 200 tisuća hektolitara godišnje. Većina zemalja Europske unije koriste diferenciranu trošarinsku stopu čime potiču razvoj konkurentnosti a izravno i opstanak te održivost poslovanja i zapošljavanja manjih pivovara na tržištu. Naime, smanjivanjem trošarina u protivnosti bi se povećala konkurentnost te bi se istovremeno zaustavili negativni trendovi kroz povećanje proizvodnje piva i povećanje zaposlenosti. povećala bi se konzumacija domaćeg piva za hrvatskog potrošača čime se očekuje nadomještanje smanjenog iznosa trošarina koje bi se ovim zakonom diferencirale. Opstankom i održivim poslovanjem manjih pivovara osigurali bi se prihodi u državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne samouprave kroz poreze na dohodak i dobit, prirez doprinose. A na rashodovnoj strani proračuna zasigurno bi utjecaj bio i na smanjenje potreba za određenim socijalnim transferima uslijed očekivanog povećanja zaposlenosti u lokalnim sredinama u kojima su trenutno aktivne male i srednje pivovare. Također treba istaknuti da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izvršila uvid u sve relevantne direktive Europske unije i propise koji uređuju područje trošarina. Prema podacima kojima agencija raspolaže stopa …/Govornik se ne razumije./… trošarina u Europskoj uniji ovisi o različitim kriterijima u pojedinim zemljama te se razlikuje ovisno o primjerice ekstraktu sladila, vrsti …/Govornik se ne Većina zemalja Europske unije trošarine, dio trošarine utvrđuje između ostalog i prema veličini pivovare. Samo manji broj zemalja kao što su Cipar, Italija, Norveška, Španjolska i Švedska ne utvrđuje trošarine prema smanjenoj stopi. Iz svega navedenog važno je da se u Hrvatskom saboru potvrdi ovaj prijedlog izmjena zakona koji će se primijeniti i trošarina na pivo čime će se stvoriti povoljni uvjeti u kojima će male i neovisne pivovare u Hrvatskoj moći konačno poslovati pod istim uvjetima kako posluju male i neovisne pivovare u ostatku Europe. Klub SDP-a podržati će ovaj prijedlog zakona. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa zaista vrlo kratko, evo i za vrijeme rasprave vršimo intenzivne konzultacije, što je tko htio reći kroz amandman i što bi bilo bolje napraviti i zato evo u ovoj završnoj riječi zahvaljujem i pohvaljujem sve klubove, primarno zahvaljujem svima koji su pohvalili rad Carinske uprave i Ministarstva financija u cjelini. Mislim da je tu zajednički interes i dobar interes da sustav

Sa zadovoljstvom prihvaćam pohvale, nisam htio u uvodnoj riječi puno toga reći a imate u materijalima oko toga što smo poboljšali, imate i brojke koje se poboljšavaju, koje rastu. I sa te strane naravno i kroz efikasnost carinske uprave. Ali kažem, uvijek može bolje i nažalost uvijek vjerojatno ima i one sitne nelegalne trgovine čega smo svi svjedoci kada jesmo na tržnicama i kada čujemo negdje tiho "cigarete, cigarete" ali onda efikasan nadzor toga je malo teže doći do njega. Ali ukoliko ima još uvijek ovih, malo je kolega Marić govorio to, dosta efektno kao da prolaze baš veliki šleperi, ja se nadam da toga nema. Vjerujem da toga nema, vjerujem da Carinska uprava čini sve da toga ne bude sa što čvršćim granicama i šengenskim granicama za koje se pripremamo i kojima jačamo vjerujem da takvih pojava nema. Ukoliko ih kojim slučajem ima, www.carina.hr prijava nelegalni aktivnosti www.mfin.hr prijava nelegalnih aktivnosti., pomozite svi, evo i javnost iako ne vjerujem da u velikom broju gleda ovu raspravu ali tko god zna, hoće i može neka prijavi eventualne nepravilnosti. Mi ćemo učiniti sve da stvari poboljšamo. Pa i kroz naše interne nadzore svjedoci smo proteklih godina da se ne …/Govornik se ne razumije./… ali i neke naše interne djelatnike smo ulovili u određenim pogodovanjima ka kažem nelegalnim trgovcima. I tu ćemo činiti i dalje napore, evo i sve vas pozivam ako nam u tom poslu možete pomoći da ga činimo bolje. Prigovor kluba HDZ-a, gospodina Marića za luksuzne proizvode, gospodin Linić je sam rekao na zajedničkom smo tržištu Europske unije, ukinuli smo praktički taj porez i ovi sitni prihodi od njega su oni ostaci od dakle bivših vremena. Luksuzni proizvod, samo ime govori, Hrvatska je mala zemlja, mislim najudaljenija točka je 50-60 km od neke druge zemlje. Prema tome, potrošnja bi se preselila negdje drugdje. Ukoliko se potrošnja preseli negdje drugdje onda nemamo ni trgovačku maržu, nemamo ni PDV-a, nemamo ni doprinosa koje imamo od samih trgovaca. Prema tome procijenili smo da takvu robu još davno, vi ste procijenili kada ste donijeli taj zakon i ja skupa s vama, o micanju trošarina dakle da nam se na luksuzne proizvode tako nešto ne isplati jer su posljedice veće. … ekonomije, socijalističke ekonomije, bivše, ratna hrvatska ekonomija '90.-ih taj propis imao smisla, ulazak u Europsku uniju nema i zato je ukinut taj porez na luksuzne proizvode. Ne znam kako je kolega Marić izvukao teoriju da pogodujemo duhanskom lobiju time što ćemo jače, bolje, kvalitetnije kontrolirati trgovinu i raspolaganje sa duhanskim listom što dosad nije bio slučaj. Prema tome indirektno da ukoliko suzbijemo to nelegalno, sivo tržište sa kažem samom sirovinom koja onda dolazi do konačne proizvodnje, a ipak taj duhanski list kada se preradi netko i konzumira, da ne kažem ovu drugu riječ, a na njega nemamo trošarine pa ukoliko tu budemo efikasniji onda će legalna prodaja cigareta biti bolja i efikasnija, legalna naplata trošarina bolja i efikasnija. Prometi tvornica koje legalno prodaju duhan će biti nešto veći, indirektno da, ali to je cilj svog suzbijanja sive ekonomije tako da sa te strane ne vidim tu neko pogodovanje. Oko ovih rokova, evo i sad smo u klupama razgovarali, razmotrit ćemo još jednom. Dakle u procesu donošenja ovoga zakona i dakako da mi na dnevnoj bazi analiziramo trošarinske prihode i rashode, … da smo na dnevnoj bazi izloženi i pa usuđujem se reći tu riječ lobiranjima i duhanske industrije i industrije alkoholnih pića i dakako da svi žele poboljšati svoj položaj na tržištu i žele kraće rokove tj. duže rokove naplate ukoliko je to dakako moguće, ali postoje i određene potrebe i hrvatskog proračuna i nije baš jednostavno pomaknuti ove rokove 30 dana unaprijed, olakšati alkoholnoj industriji. Pitanje je ciklusi naplate nisu isti i u duhanskoj i u industriji energenata i u alkoholnoj industriji, ali procjenjujemo da je rok koji smo predložili u ovom zakonu dovoljan. Evo mogu sa pozicije zamjenika ministra reći da ćemo do izglasavanja vjerujem u petak još jednom razmotriti i vidjeti da li neki od amandmana možemo prihvatiti vodeći brigu kažem o likvidnosti državnog proračuna sa jedne strane. Ne bih htio previše o toj temi širiti. Imali smo jednu raspravu ovdje pa Dalmacija vino ako se ne varam nam je ostala milijardu, ravnatelju jel, milijardu ukupno, a samo 500-600 milijuna nam je ostalo trošarina dužno u ovim procesima dok nije došao u stečaj. Ako pomaknemo rokove naplate možda i neki drugi subjekat, ne govorim sad o ovome da se ne bi krivo shvatio, nam lakše propadne, onda su nam efekti oko same naplate nešto teži. Pa je to jedan od argumenata uz ovaj likvidnost proračuna i protiv likvidnosti, zašto eventualno ne prihvatiti ovaj amandman ali evo probat ćemo još jednom što je moguće bolje izračunati i vidjeti da li jer amandman je ispred Gospodarske komore dosta dobro obrazložen pa ćemo vidjeti da li možemo pomoći. Zadnje i ne najmanje važno, možda i najmanje važno, ali ipak da spomenem. Ovi nezavisni mali pivovari to je doslovan prijevod engleske terminologije independent small production, tako smo ga preveli, meni je isto zvučalo malo to nezavisni nepotrebno ali eto tako je u engleskom prijevodu laički kažem i zapravo zakon to i propisuje da budu nezavisni od strane nekih velikih da eventualno to nisu neke firme kćeri ili druga vrst povezanih društava pa sa te strane evo i taj termin je ovdje u vašem zakonu. Evo hvala vam lijepa, još jednom hvala svima na podršci radu carinske uprave Ministarstva financija. Na ovom području ne znam da možemo imati nekih političkih razmimoilaženja. Prihod od trošarinskih proizvoda značajan je prihod u proračunu Republike Hrvatske za sve one potrebe koje nam trebaju, od kulture, znanosti, sporta, da sve dalje ne nabrajam. Prema tome, svako podizanje efikasnosti na tom području omogućuje bolje i efikasnije funkcioniranje svih ovih sektora i sa te strane vjerujem da će ovaj zakon dobiti vašu podršku jer je

htio bih poduprijeti raspravu zamjenika ministra koji govori da nema naklonosti carinske uprave prema duhanskoj industriji. Mislim da najveći udarac duhanskoj industriji je došao upravo zbog promjena sustava obračuna markica kad je jednostavno s gomilanjem zaliha markica duhanska industrija nastojala sa starim trošarinama sebi povećat prihode. Pa da ne upotrebljavat strane riječi, carinska uprava je jednostavno promijenila način obračuna i utvrdila da kod svake promjene trošarina duhanska industrija mora provesti kompletne inventure, obračunati nove trošarine i sad se i na zalihe već starih markica ubire nova trošarina. To je bio jedan od najjačih udara na duhansku industriju, neovisno je l domaća ili strana jer jednostavno to je bila promjena čini mi se sustava starog preko 30-ak godina i to samo pokazuje da se itekako prati ponašanje svakog poduzetnika i da se njihove manipulacije i nezakonitosti sprječava i zato toliko da shvatimo nema naklonosti. Hvala lijepa. Gospodine zamjeniče ministra, kazali ste da se indirektno pogoduje duhanskoj industriji zato što se sad omogućuje prodaja i na tržnicama, sajmovima itd., ali to je i dobro jer ćemo povećat prodaju, povećat će se proizvodnja. Ako je cilj povećanje proizvodnje duhanskih proizvoda pa nemojmo se onda ograničiti samo na tržnice, sajmove. Hajmo onda to dopustiti na semaforima, uz odmorišta na autocestama, u školama, vrtićima, ljekarnama pa ćemo imati više prodajnih mjesta pa ćemo još više prodavati duhanskih proizvoda. A što se tiče Carinske uprave nisam ni rekao niti mislim da Carinska uprava pogoduje duhanskoj industriji. Duhanskoj industriji to je pokazano i potvrđeno. Najviše se pogodovalo među političkim elitama i ima za to tisuće dokaza, a jedan sada, spomenuo sam benzinske crpke. Nedavno sam na jednoj benzinskoj crpki inzistirao da u knjigu žalbe upišem da maknu cjenik cigareta koji ne možete platiti račun jer vam je pred očima i pred nosom. Reklama. Niti možete u knjigu žalbe upisati, niti možete uslikati pa nekome prijaviti. Ne i to traje već dvije godine na svakoj benzinskoj crpki na kojoj sam. Hoćete da vam kažem na kojim benzinskim crpkama to drže? Hoćete platiti račun za benzin i ja moram čitati cigarete i koja je cijena cigareta. To nije reklama. Pa kako tom teroru stat na kraj više? Moje dijete ne može kupit čokoladu da ne gleda vrste cigareta. Ja ne želim da moje dijete vidi cigaretu u životu, a kamoli da je puši jer je to zlo, a reklama je zabranjena i nikako, nema institucije koja će to eliminirati. Reći ću vam sada na kojoj benzinskoj crpki. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Da recite mi gospodine Mariću, ja ću odmah proslijediti mail ministru zdravlja jer po Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Inspekcija Ministarstva zdravlja upravo to sprječava i odmah ćemo vidjeti što i kako možemo napraviti ako se radi o sustavnom kršenju zakona i ukoliko se radi o nekom lancu. Ja vjerujem da će kolege iz Ministarstva zdravlja to spriječiti, jer je to Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda zabranjeno. Nadležna Inspekcija Ministarstva zdravlja da to na na taj način čini i koliko ja znam rade to dosta revnosno. Evo mene je iznenadilo ja nisam vidio kada sam točio gorivo, recite dapače ako se radi o nekom lancu. Ako se radi osobito o nekom lancu napravit ćemo neku kvalitetniju akciju i opandrčiti ih po džepu. Ne znam koliko na pamet stvarno kolike su predviđene kazne oko toga. Kažem zakon je iz resora Ministarstva zdravlja, ali vidjet ćemo. Dapače, idemo. Znate da ja često znam govoriti puno je zakona u RH ali je problem u njihovom provođenju. Što se tiče provođenja da, evo samo prošle godine 24 tone rezanog duhana, ilegalno rezanog duhana bez markica je ulovljeno. Sad te 24 tone pomnožite sa ovim ciframa nije zanemariva cifra s jedne strane. S druge strane nismo ulovili sve, zasigurno nismo ulovili sve. Neću uopće pokušati kalkulirati o tome koliko smo ulovili, ali očigledno to tržište postoji. Pretpostavka da ga presiječemo je kvalitetnija i bolja kontrola samog duhanskog lista. Govorio je o tome bivši ministar financija. Prema tome, treba nam malo ovlasti i da ovo u startu da tako kažem i onda ćemo puno efikasnije presječi cijelu priču. Što se tiče trgovine na samim tržnicama, dakle legalna trgovina to su objekti koji jesu. Znači ništa se ne omogućava, dakle ispod stola nego u legalnim objektima, trgovinama koje se nalaze na tržištu, dućanima. Primjerice dućan Konzuma na tržnici zašto ne bi prodavao a nalazi se na tržnici ili na skupovima, na velikim sajmovima. Znači legalalan prodavatelj. Recimo u Kninu na koncertu zašto ne bi prodavali cigarete ako legalno inače to poštuje. Nadam se da ćete mi oprostiti ovu 21 sekundu što sam pretjerao, ali gospodinu Mariću sam detaljno i kvalitetno vjerujem i u mikrofon objasnio zašto ove izmjene zakona. Hvala vam lijepa i ispričavam se još jednom za 33 sekunde. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Dok ja zaključim vi ćete nastaviti razgovor. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege, sutra ćemo nastaviti u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Hvala lijepa. Laku noć!